br. 638 Predlagatelj zakona Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Sukladno članku 159. Poslovnika, hitni postupak, objedinjenje prvo i drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu i šumarstvo, Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, gospodin Dragan KOvačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo. Nekoliko riječi vezano uz Prijedlog zakona. Naime uvodno treba kazati da su današnji potrošači educirani. Da su dobro informirani o nutritivnim i protektivnim dakle zdravstvenim svojstvima hrane. Da važnu ulogu u tome imaju i civilne udruge posebice udruge potrošača. Isto tako da potrošači danas imaju svijest o zdravoj prehrani. Da iskazuju sve veće zahtjeve u pogledu odgovornog i istinitog označavanja odnosno deklariranja hrane. Također globalizacija tržišta i urbanizacija i općenito promjena filozofije i koncepta načina života povećali su rizike od biološke, kemijske ili fizikalne kontaminacije hrane. Također bili smo svjedoci 90-tih godina prošlog stoljeća epidemija zoonoza, dakle bolesti od kojih jednako oboljevaju i ljudi i životinje, različitih zaraznih bolesti od kravljeg ludila, dioksina u hrani za životinje, patvorenja maslinova ulja i koji su utjecali na zdravlje ljudi i koji su nanijeli velike ekonomske štete nacionalnim ekonomijama. Sve je to dovelo u Europskoj uniji do zaokreta u području sigurnosti hrane. Kroz Bijelu knjigu o sigurnosti hranu iz 2000. godine promovirane su nove koncepcije o sigurnosti hrane. Napušten je stari pristup u kojem je naglasak bio na analizi i na kontroli konačnoga proizvoda dok novi pristup kojeg smo implemenitrali kompletno u ovom novom Zakonu i Prijedlogu zakona o hrani nije više usmjeren samo na kontrolu konačnoga proizvoda. Naime nova koncepcija sigurnosti hrane pod motom «Od polja do stola», «Od farme do stola» stavlja naglasak na odgovornost svih u lancu prehrane od primarne proizvodnje, prerade, transporta do trgovine i potrošača odnosno sigurnost hrane kontrolira se i prati kao kontinuitet, kao jedan neprekinuti lanac. Isto tako u novoj koncepciji imamo horizontalni pristup. Naime u sustavu nadzora sigurnosti hrane više se ne pravi razlika između hrane životinjskoga i neživotinjskoga porijekla. Isto tako ne pravi se više razlika između hrane za životinje i hrane za ljude jer je teško pretpostaviti da ako je već u primarnoj proizvodnji došlo do kontaminacije putem hrane za životinje da to neće utjecati u konačnici na zdravstvenu ispravnost konačnoga proizvoda. Isto tako, sigurnost hrane temelji se na nezavisnoj, na znanstvenoj, na javnoj procjeni rizika i prema prijedlogu ovog zakona taj bi posao u budućnosti radila Hrvatska agencija za hranu. Također, promovira se princip prava potrošača na izbor hrane. Naime, potrošač mora imati cjelovitu informaciju o porijeklu, o sastavu hrane i imati zapravo mogućnost odabira, mogućnost donošenja odluke koju hranu želi koristiti. Ono što je iznimno važno posebice za naše proizvođače naglasak je na samokontrolu. Dakle, značajnu ulogu u cijelom sustavu zdravstva neispravnosti hrane tu odgovornost imaju subjekti u poslovanju s hranom. Oni su dužni vršiti kontrolu higijenskih uvjeta u objektima u kojima se vrši poslovanje s hranom i to temeljeno na principima analize opasnosti i kontrole kritičnih točaka. Dakle, na temeljima HASAP-a i isto tako na temeljima dobre higijenske prakse. To su ključni principi na kojima počiva zakonodavstvo sigurnosti hrane u Europskoj uniji, ali i principi koji su implementirani u ovaj zakonski prijedlog. Naime, ovaj zakon usklađen je sa propisima Europske unije i to 15 uredbi, a napose sa uredbom 178. iz 2002. godine i tzv. higijenskim paketom iz 2004. godine kojima se propisuju zahtjevi higijene hrane i hrane za životinje, te isto tako službena kontrola i hrane za ljude i hrane za životinje. Također, ovaj zakon usklađen je sa uredbama iz 2006. godine koje se odnose na registraciju hrane s oznakama zemljopisnog podrijetla, izvornosti i tradicionalnog ugleda. Također, usklađen je i s udredbama iz 2003. godine vezano za genetski modificiranu hranu i genetski modificiranu hranu za životinje. Smatramo da je sigurnost hrane područje u kojem uz poštivanje naših nacionalnih specifičnosti nemamo i ne bi trebao imati zadrške želimo implementirati najviše standarde sigurnosti hrane jer za to nije razlog Europska unija. To nisu razlog zahtjevi, dinamika pregovora itd. već prije svega to radimo zbog nas samih da bi zaštitili zdravlje naših građana i naših potrošača i isto tako ne manje važno. Da bi naš proizvodni sustav učinili kompatibilnim sustavu Europske unije kako bi naši proizvođači dobili EU broj i ravnopravno konkurirali na tržištu Samo potpuno usklađivanje s Uredbom 178. iz 2002. godine i uredbama iz higijenskog paketa zahtijeva definiranje nadležnoga tijela za upravljanje rizicima na području sigurnosti hrane. Ključno je da se uspostavi vertikalni ustroj i da se ima jedinstveno upravljanje inspekcijom. Dakle, potrebna je ta vertikalna subordinacija, potreban je taj vertikalni zapovjedni lanac u nadzoru i kontroli hrane. Sukladno prijedlogu ovoga zakona utvrđeno je da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstvo nadležno tijelo za sigurnost hrane. U tom smislu ono pokriva slijedeće poslove i nadležno je za razvoj i provedbu nacionalne politike hrane. Dakle, donošenje strategije sigurnosti hrane. Za proces usklađivanja Republike Hrvatske sa propisima i zakonodavstvom Europske unije, za organizaciju službene kontrole, za koordinaciju i ujednačenost aktivnosti nadležnih inspekcija i kontrolnih tijela u provođenju službenih kontrola, za izradu jedinstvenih planova i izvješća službene kontrole, za registraciju i odobravanje objekata, ovlašćivanje i uspostavu sustava ispitnih i referentnih laboratorija. Isto tako, nadležno je za inspekciju hrane i hrane za životinje sukladno podjeli nadležnosti u članku 86. zakona. Također, nadležno je za komunikaciju sa Europskom komisijom i nadležnim tijelima u državama članica Europske unije. Isto tako za uspostavu suradnje s međunarodnim institucijama za sigurnost hrane i nadležno je osiguranje intenzivne komunikacije sa potrošačima. Također, ono što je neophodno učiniti i što je sukladno Uredbi 178 je to da proces procjene rizika od kontaminacije hrane mora biti odvojen od procesa upravljanja rizikom. Ovim zakonom za upravljanje rizicima, dakle za zakonsku regulativu, za laboratorije, za inspekcije određeno je nadležno tijelo odnosno Ministarstvo poljoprivrede kao što sam već kazao. A za zadaću znanstvene procjene rizika određena je Hrvatska agencija za hranu. Kako bi se osigurala maksimalna nezavisnost rada i javnost znanstvene procjene rizika sukladno stavu i Odbora za poljoprivredu doći će na klupe i Vladin amandman, dakle da ravnatelja agencije ne imenuje Vlada već da ga imenuje upravno vijeće. Dužan sam također reći vezano uz nadležnost Ministarstva zdravstva i Državnog inspektorata. Naime, maksimalno smo respektirali dosadašnji ustroj nadležnosti i poslove i Državnog inspektorata i Ministarstva zdravstva kao naše nacionalne specifičnosti, a da opet s druge strane ne dovedemo u pitanje usklađenost sa regulativom Europske unije. Također želim ovdje jasno isto kazati niti Zavod za javno zdravstvo niti Veterinarski institut niti bilo koji drugi laboratorij ovim zakonom neće biti diskriminirani, niti će izgubiti poslove koje rade. Međutim, ono što stoji pred svim laboratorijima u državi svi oni imaju obvezu akreditirati metode analize i akreditirati se prema normi Tko će imati mogućnost provoditi u budućnosti analize najvećim će dijelom ovisiti o akreditacijama, odnosno o samim tim laboratorijima. Jer akreditacija koju provodi Hrvatska akreditacijska agencija jamstvo je neovisnosti laboratorija i kompatibilnosti metoda, a time i mogućnost da one analize koje rade i oni rezultati koji dobivaju da budu relevantni i da budu i relevantni u međunarodnim razmjerima što je posebno važno kod uvoza je uz ostalo analizama dokazujemo i zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane koja se uvozi. Što se tiče samih inspekcija treba reći da je njihova nadležnost jasno precizirana, definirana u članku 86. zakona i podijeljena prema nadležnosti između Državnog inspektorata, sanitarne inspekcije, veterinarske, poljoprivredne inspekcije. Smatramo da je upravo važne odredbe stavka 9. i 10. članka 86. gdje se iz njih da iščitati da sve informacije i sve koordinacije i sva izvješća se koncentriraju na jednom mjestu, dakle u nadležnom tijelu što smatramo da je iznimno važno da bi se moglo kvalitetno upravljati rizicima, da se informacije i inspekcijski nalaz ne ostaju u ladicama, nego da se dostavljaju znači nadležnome tijelu radi procjene i planiranja raznih aktivnosti, pa i u onim kriznim situacijama. Dakle, tu se u člancima navodi inspekcije koje nisu ustrojene u okviru nadležnoga tijela dužne su u provođenju službenih kontrola surađivati sa nadležnim tijelom, sudjelovati u izradi višegodišnjeg Nacionalnog plana kontrole, sudjelovati u izradi Godišnjeg izvještaja o službenim kontrolama i isto tako osigurati financiranje kontrola u okviru svojih nadležnosti. Isto tako čelnik nadležnoga tijela provedbenim propisom propisuje način i procedure suradnje između nadležnoga tijela inspekcija koje nisu ustrojene u okviru nadležnoga tijela. Što se tiče samih inspekcija imamo jednu novost. Naime to je naša novost i specifičnost, a povezana je uz kvalitetu hrane, točnije uz proizvodnju autohtone hrane. Naime, osniva se inspekcija za kakvoću hrane u kojoj bi bili prehrambeni tehnolozi i agronomi, a nadzirali bi proizvodnju autohtonih proizvoda kao što su pršuti, kuleni, sirevi itd. kao specifičnu grupu proizvoda koja se zaštićuje sukladno ovom zakonu po posebnim procedurama, dakle oznakama zaštite izvornosti zemljopisnog podrijetla i tradicije. poštovane dame i gospodo uvjereni smo da bi provedba ovog zakona i njegovih podzakonskih propisa trebala doprinijeti djelotvornijem sustavu sigurnosti hrane i isto tako većoj zaštiti zdravlja naših građana i potrošača. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Izvjestitelji odbora? Tko će od vas? Evo, jedan od vas. Neka gospodin Pankretić pa onda ćete vi prvi u 15,00 sati. Jer nećemo imati nego za jednoga vremena. **Pankretić, Božidar (HSS)** Odbor za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatskog sabora na 49. sjednici raspravio je Prijedlog Zakona o hrani. Rasprava o navedenom prijedlogu proveo je u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbi članka 87. Poslovnika Hrvatskog sabora. Iako je nakon uvodnog obrazloženja iznesen prijedlog da se o ovom zakonu provede rasprava u prvom čitanju Odbor je većinom glasova ipak podržao prijedlog predlagatelja da se isti donese po hitnom postupku. Odbor je u cjelovitoj raspravi u kojoj je sudjelovala i predstavnica HGK ocijenio da se ovim zakonom regulira područje sigurnosti hrane i … /Govornik se ne razumije./ … životinje koje zahtijeva sveobuhvatnu stručnu analizu. Međutim neki članovi odbora drže da bi bilo dobro da je o ovom zakonu provedena šira javna rasprava, bez obzira što tek njime utvrđuje ta obveza, budući da se radi o značajnom zakonu od općeg interesa. Dajući potporu donošenju ovog zakona predstavnica HGK istaknula je da on daje drugi pristup i veću odgovornost kako samih subjekata koji posluju sa hranom tako i svih onih koji ju nadziru, kontroliraju i upravljaju rizikom. Iako je predlagatelj obrazlažući razloge za donošenje zakona istaknuo da su izvršena usklađena sa e-Uredbom 178. iz 2002. godine u raspravi je izneseno i mišljenje kako o tome nema izričite potvrde od strane EU-a. U daljnjoj raspravi izneseno je mišljenje kako je ovim zakonom trebalo osigurati takvu ulogu Agencije za hranu da ona bude u potpunosti neovisno tijelo od industrijskih i političkih interesa otvorena za rigorozne javne provjere i znanstveno autoritativna. Prema mišljenju izrečenom u raspravi to se iz ovog zakona ne vidi, prvenstveno iz odgovora koje se odnose na definiranje upravljanja Hrvatskom agencijom za hranu. Iznesena je također načelna primjedba, ovaj zakon bez obzira koliko je dobar neće dati rezultate ako donošenje provedbenih propisa bude kasnilo, kao što je to bio slučaj sa velikim brojem propisa temeljem Zakona o hrani iz 2003. godine. Tu je prije svega potrebno imati takve propise koji će regulirati najvažnije pitanje iz zakona, a to je licenciranje laboratorij koji do sada u Hrvatskoj je svega 6. Neki članovi Odbora ističu da je primjena odredaba koje se odnose na novu hranu, GMO hranu i GMO hranu za životinje može omogućiti veliki uvoz takve hrane te ugroziti ekološku poljoprivrednu proizvodnju. Naime ukazano je da je postojanje i upotreba GMO hrane i GMO proizvoda ne može negirati, ali bi ih trebalo koristiti samo u onoj mjeri u kojoj mogu pomoći zdravlju, a ne za proizvodnju hrane. Prednost treba dati integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji. Upravo zbog implikacija koje je uporaba GMO proizvoda, GMO hrane i GMO hrane za životinje može imati za poljoprivrednu proizvodnju upozoreno je kako treba dobro razmisliti o rješenju koje se predlaže, a to je da stupanjem novoga zakona prestaje važiti odredbe Zakona o genetski modificiranim organizmima koje su u suprotnosti s odredbama ovog zakona. Na temelju provedene rasprave sa većinom glasova predlaže se Saboru da donese ovaj zakon. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. U ime Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, predsjednik Odbora Marko Turić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, dame i gospodo. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo je na 71. sjednici Odbor održanoj 27. ožujka 2007. godine raspravio Prijedlog Zakona o hrani sa Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 21. veljače 2007. godine. Odbor je zakon raspravio kao zainteresirano radno tijelo sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskog sabora. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Članovi Odbora su većinom glasova prihvatili hitni postupak u donošenju ovoga zakona. Tijekom opširne rasprave istaknuto je da je zdravstvena ispravnost hrane, prvenstveno pitanje javnog zdravlja, osiguranje zdravstvene ispravnosti bitna je radi sprječavanja bolesti koja se prenosi hranom te stoga ima veliki javno zdravstveni značaj. upozoreno je na činjenicu da se sustav kontrole hrane desetljećima provodi u okviru zdravstvenog sustava. Ovim zakonom su ovlasti i dio poslova Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi prenijeti u nadležnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Tako Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi nema utjecaja u zakonodavnoj proceduri. Akreditacija laboratorija se utvrđuje bez mišljenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, a izostao je i nadzor i kontrola u Hrvatskoj agenciji za hranu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva mišljenje je članova Odbora treba imati ključnu ulogu u komunikaciji sa Europskom unijom, njenim institucijama nadležnim za ovo područje, kao i kontrolo funkcioniranja cjelokupnog sustava. u provedbi zakona i daljnjoj podjeli nadležnosti i odgovornosti mora biti jače naglašena uloga Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Nakon opširne rasprave članovi Odbora su većinom glasova uz dva glasa suzdržano odučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Zakona o hrani uz osam amandmana koje ste dobili na vaše klupe. razumije./ … smo otvorili raspravu ali početak rasprave bi bio u 15,00 sati. Prvi je u ime kluba HSS-a, gospodin zastupnik Božidar Pankretić. Potom redom Jagoda Martić i tako. Dakle prekidamo sjednicu. Nastavak je u 15,00